Nenad (SDP)** Onda prelazimo na: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež, Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akata ste primili. Kod donošenja odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljica dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Ministar pravosuđa Orsat Miljenić. Ako budemo svi racionalno koristili vrijeme onda ćemo završiti …/Govornici ono što bi htio naglasit ovaj konačni prijedlog je rezultat dobrim zapravo u najvećoj mjeri javnoj raspravi i raspravi u ovom Saboru koja se vodila. Prema prvom prijedlogu mi smo tako bili zamislili ukidanje odjela za mladež u općinskom sudovima Gospića, Čakovec, Koprivnica, Požega i Virovitica. Međutim, temeljem rasprave u ovom Saboru od toga smo odustali. To je nešto što će se prije ili kasnije dogodit, jer racionalizacija i specijalizacija su bitne, ali kažem evo uvažavajući ideje zastupnika i prijedloge koji su iznošeni s tim smo, to smo promijenili i to je najvažnija razlika u odnosu na prvo čitanje. Drugo, izmjene …/Govornik se izmjene odredbe o tome što se traži od odvjetnika da bi mogli postupat u odnosu na maloljetnike, preciziranje određenih stvari recimo što se tiče maloljetničkog zatvora, uvjetne kazne, preciziranje odredbi o izvršavanju odgojnih mjera, uvjetnog otpusta. Tako da ovo je postupanje kod …/Govornik se ne razumije./… kod policijskih službenika. Dakle ovo je jedna zakon koji osuvremenjuje postupanje u maloljetničkom sudovanju. Što se tiče same mreže ne dira u bitno rekao sam iz kojih razloga. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Hrvatskih laburista poštovani Dragutin Leser. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Ministre i ja ću svoju raspravu maksimalno skratiti i učiniti doprinos da i ova točka danas bude odrađena. A kada bi recimo u velikom broju zakona u naslovu prijedlozi, primjedbe i mišljenja koje su dane na prijedlog zakona a predlagatelj nije prihvatio pisao svi prijedlozi koji su dati u raspravi su prihvaćeni. To je sjajno. jedna nedoumica koja mi se pojavila članak 2. izmjena i dopuna odnosi se na članak 33.zakona "Dakle punoljetnoj osobi može se za kazneno djelo koje je počinio kao stariji maloljetnik izreći odgojna mjera posebnih obaveza, odgojna mjera sada po novom pojačane brige i nadzora i kazna maloljetničkog zatvora ako počinitelj u vrijeme suđenja nije navršio 21 godinu života." Zbunjuje me ovo u vrijeme suđenja. razumijem intenciju da mladog čovjeka koji je neku svinjariju napravio kad je bilo malodobnik do 21 godine života ne režemo, ali suđenje ne traje jedan dan, ne razumije./… vrijeme suđenja prvi dan suđenja, zadnji dan suđenja, dan izricanja presude. Ne bi li trebalo, a to se je ponavljalo i u stavku 2.kada se govorio o prelasku 23 godine kad se obavezno izriče mjera kazna zatvora. I drugo, opet u vrijeme suđenja pitanje je odlaska na izdržavanje kazne jer neće ići drugi dan nakon izrečene kazne maloljetničkog zatvora. I sad pitam je li uputno i pametno ovo vrijeme suđenja ostaviti nedorečeno ili dan izricanja presude? I drugo, što se događa kada osobu koja je navršila 21 godinu života a u trenutku izricanja presude bio je mlađi od 21 pa je išla u maloljetnički zatvor, šaljemo s maloljetnicima u zatvor, tko od koga uči onda, tko ga popravljamo? Ili ovi mlađi uče od njega ili ove starije s mlađima popravljamo? Dakle tu bi jedna nedoumica zbog pojma koji se može zbog dugotrajnosti suđenja različito tumačiti i onda pitanje izvršavanja kazne koja mu je izrečena dok još nije navršio 21, a prilikom odlaska već ima navršeno 21 godinu života. Sugestija, a s obzirom da se mijenja članak 2.tog zakona koje je nužno potrebno vi to bolje ministre od mene znate, ja bih ipak bio pristalica preciziranja vrijeme suđenja da nikom ne bude sporno. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a poštovani Davor Miličević. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Predlagatelj zakona razlog za izmjenu Zakona o sudovima za mladež nalazi u potrebi usklađivanja s Kaznenim zakonom i unapređenju pojedinih zakonskih odredbi sukladno potrebama prakse. Prije svega želim istaknuti da je predlagatelj odustao od prvobitne ideje iz prvog čitanja zakona da se ukinu Odjeli za mladež pri općinskim sudovima u Gospiću, Čakovcu, Koprivnici, Virovitici, Požegi i Zlataru što je svakako za pohvaliti predlagatelja zakona jer je na vrijeme uvidio da se očito zacrtani ciljevi i predviđena poboljšanja neće dogoditi ako bi se gore navedeni odjeli ukinuli. Nasuprot prihvaćanju primjedaba vezanih za gore navedeno zakonodavaca i nadalje inzistira na izmjenama članka 54. … Zakona o sudovima za mladež uz argumentaciju da je praksa i kvaliteta koju treba imati branitelj koji se postavlja iz redova odvjetnika ili dužnosnika u pravosudnom tijelu propisana i za suce koji sude u predmetima u kojima se pojavljuju maloljetnici što ne odgovara istini. Naime, dužnosnik u pravosudnom tijelu nikada ne može biti imenovan za suca pa i nadalje smatram da treba potpunije, jasnije i transparentnije odrediti tko su te osobe, tko će biti branitelj u postupcima koji se vode protiv maloljetnih osoba i propisati tko će i na koji način utvrditi da te osobe vladaju osnovnim znanjem s područja kriminologije, socijalne pedagogije, psihologije mladih, socijalnog rada za mlade osobe. Dakle smatram da je ovakva izmjena zakona neprovediva. Prvenstveno je nejasno tko na koji način prije postavljanja branitelja po službenoj dužnosti iz reda odvjetnika utvrđivati njegovu sklonost za odgoj, potrebe i probitke mladeži, te utvrđivati da isti vlada osnovnim znanjem s područja kriminologije, socijalne pedagogije, psihologije mladih, socijalnog rada za mlade osobe. kontradiktorna je sama sebi jer navodi da branitelj po službenoj dužnosti može biti samo odvjetnik koji ima praksu najmanje pet godina kao odvjetnik ili kao dužnosnik u pravosudnom tijelu iz čega se da zaključiti da za branitelja se može izabrati odvjetnik koji je prešao sa dužnosti ih pravosudnih tijela npr. pomoćnik ministra pravosuđa koji nema niti jednog dana provedenog u praksi rada kao odvjetnik, a pak s druge strane se propisuje potreba dužeg niza godina prakse kao odvjetnik. Sve do sada navedeno može se također reći za članak 4. Prijedloga zakona, a vezano uz članak 69. Zakona o sudovima za mladež što se tiče posebne osposobljenosti policijskih službenika gdje se u istom članku kontradiktorno govori

Zahvaljujem. U ime kluba HDSSB-a govorit će poštovani Boro Grubišić.

sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Klub HDSSB-a će podržati ovaj zakonski Prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež, prije svega zato što su iz rasprave uvažene ostanak sudova kako kako su već rekli moji prethodnici u Gospiću, Čakovcu, Koprivnici, Požegi, Virovitici. Time je zapravo postignuta i bolja dostupnost sudova za mlade mjestima u kojima su prekršaji ili kaznena djela učinjena. A druga stvar ovdje ću samo zamoliti ministra da nam objasni dakle kada govorimo o braniteljima mladih na sudovima za mlade, dužnosnik u pravosudnom tijelu, što je to, što on predstavlja? Dakle on se izjednačava po svojoj funkciji sa odvjetnikom u odvjetničkoj praksi od najmanje pet godina. A u u težim slučajevima sa odvjetnikom od osam godina, također i dužnosnik u pravosudnom tijelu koji ima praksu, staž od osam godina. Pa mi samo da si razjasnimo ako možemo što je to dužnosnik u pravosudnom tijelu, koja su njegova iskustva, koje su njegove kvalifikacije i za posao upravo na sudovima za mlade. Ova terminologija koja je usklađivana ovdje u samom zakonskom tekstu je potpuno već ocijenjena kao dobra i prema tome klub HDSSB-a kako sam rekao biti će za ovaj zakonski prijedlog. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem na racionalnoj potrošnji vremena. U ime kluba HSU-a govorit će nadam se jednako tako Željko Šemper. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. U prvom čitanju Prijedloga zakona za mladež raspravljali smo o usklađivanju tog zakona sa Zakonom o područjima i sjedištima sudova kojima je bila racionalizacija odnosno ukidanje nekih i smanjenje županijskih, općinskih i prekršajnih sudova. Osim toga ovim zakonom predlagalo se ukidanje Odjela za mladež pri općinskim sudovima Gospiću, Čakovcu, Koprivnici, Požegi, Virovitici i Zlataru. Razlozi ukidanja su bili štednja, koncentracija sudova u sjedištima pravosudnih područja i dodatna specijalizacija sudaca koji rade na predmetima maloljetnika. Krajnji cilj je trebao biti povećanje kvalitete rada zbog specifičnosti postupka i maloljetničkih sankcija. Djelatnici koji rade i bolje poznaju taj sustav i njegove specifičnosti upozoravali su kako se ukidanjem Odjela za mladež neće dovesti do bolje kvalitete već će se povećati troškovi putovanja sudaca i stranaka u postupku, a to sigurno nije cilj nijedne racionalizacije. Posebno je bilo ukazano na moguće probleme jer se radi o osjetljivoj populaciji, maloljetnicima. Ukidanje odjela i prebacivanje na manji broj sudova dovelo bi preopterećenja sudaca a samim time i do neažurnosti jer se predmeti ne mogu riješiti u optimalnom roku. Ja sam u raspravi u prvom čitanju posebno ukazivao na nelogičnost ukidanja odjela za mladež u Koprivnici koja je nedavno izgradila najmoderniju Palaču pravde koja ima izvanredne uvjete za rad. Ali ne samo to. Zaposlenici koji tamo rade godinama imaju znanja i iskustva kao i dugogodišnju tradiciju sudovanja mladeži. Godinama je uhodana i suradnja sa centrima za socijalnu skrb i drugim institucijama koje se bave maloljetničkom problematikom kao što su policija, škole i zdravstvene ustanove. Kao posljedica predviđene racionalizacije postupaka najveće žrtve bila bi djeca kao u oštećenom postupku što bi te maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela dovelo u nepovoljan položaj u odnosu na odrasle počinitelje. Zbog svih navedenih razloga i odustajanja predlagatelja od ukidanja odjela za mladež u navedenim gradovima pozdravljam i čestitam ministru na takvoj odluci. Sigurno će sa takvom odlukom najsretniji biti djelatnici koji već predano godinama rade u toj problematici i koji su taj posao specijalizirali. Siguran sam da su svi naši argumenti koje smo naveli u raspravi kao i stavovi pojedinih sudova i državnih odvjetništava utjecali na ovakvo konačno rješenje koje je u konačnom prijedlogu zakona predložio predlagatelj. I na kraju poštovani ministre još jednom zahvaljujem na razumijevanju koje ste pokazali i vjerujemo da je to za sve djelatnike i stranke najbolje rješenje od predviđene racionalizacije. Kada ste prihvatili naše argumente naravno da Klub Hrvatske stranke umirovljenika podržava konačan prijedlog. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a govoriti će uvaženi zastupnik Peđa Grbin. Poštovane kolegice i kolege, kao što je već bilo istaknuto i u prvom čitanju Izmjene zakona o sudovima za mladež koje se sada predlažu u prvom su redu rezultat potreba na koje je ukazala praksa primjene Zakona o sudovima za mladež dok u preostalom dijelu predstavljaju uklanjanje uočenih nejasnoća i terminološko usklađivanje zakonskog teksta. Klub zastupnika SDP-a već je u prvom čitanju podržao ovaj zakon. Kao što je već istaknuto zakon se u odnosu na prvo čitanje razlikuje u odnosu samo, ustvari samo u dijelu u kojem u kojem se odustaje od ukidanja odjela za mladež u općinskim sudovima u Gospiću, Čakovcu, Koprivnici, Požegi i Virovitici. I kako je to predmet rasprave u ovom Domu nema nikakvog razloga da Klub zastupnika SDP-a ne podrži ni ovaj zakon. Međutim, kao pravnik, kao bivši odvjetnik koji je nekada radio na ovim predmetima moram ukazati da je i rješenje koje je predlagalo ministarstvo imalo svoj u predmetima gdje su djeca, maloljetnici, počinitelji kaznenih djela odnosno oštećene osobe jer je i to dio sudovanja za mladež što se često događa je strogo specijalizirano sudovanje. To sudovanje nikada nije bilo posvećeno, prepušteno bilo kojem sucu. I do sada je postojalo pravilo da u predmetima koji se tiču mladih mogu suditi samo općinski sudovi u sjedištima županijskog suda. Znači već smo do sada imali vrlo strogu specijalizaciju sudova za mladež a onda unutar tih sudova određivali su se posebni suci za mladež koji su prvenstveno radili takve predmete. Zašto se krenulo sa idejom racionalizacije? Zato što se pokazalo da postoji ogromna razlika u opterećenosti pojedinih sudaca za mladež u pojedinim sudovima. Nije ta racionalizacija bila samo zato što se ministar jednog dana sjetio maknuti primjerice iz Koprivnice ili Čakovca sudovanje za mladež. Razlog je bio upravo u želji da se ono koncentrira u nekoliko centara kako bi se te osobe koje moraju imati posebne afinitete za posebnu vrstu sudovanja mogle još dodatno specijalizirati i posvetiti se posebnim tehnikama. Jer nije isto ispitivati maloljetnika i ispitivati bilo kojeg drugog okrivljenika. Primjerice kada su maloljetnici oštećene osobe često se primjenjuju potpuno drugačije tehnike ispitivanja kao što su primjerice ispitivanja putem video veze, ne omogućava se ponekad strankama da se postavljaju pitanja jer je procjena da bi se time dodatno narušilo psihičko stanje maloljetnika itd.. Kao što sam rekao mi prihvaćamo odustanak od toga ali tražimo od ministra i njegovog ministarstva da se posebno posveti pažnja o tome da li ovi sudovi koji su se trebali racionalizirati mogu ispunjavati svoju svrhu a to je prije svega u ovim predmetima zaštita maloljetnika. Evo, tu bih završio i ponovio bih još jednom da klub SDP-a podržava donošenje ovog zakona uz ovu ogradu.

Podržavam Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež. Kao što je upravo rekao naš kolega Peđa Grbin, govoreći u ime kluba SDP-a a i svi znamo jer u ovoj i u onoj ulozi dakle susretali smo se i poznati su nam sudovi za mladež. Oni su specijalizirani sudovi što je upravo u interesu mlade osobe. Nama …/Govornik ni sudu za mladež dakle da se djeluje represivno prema mladoj osobi. Niti da se pošto poto trpa u zatvor koji su nam još uvijek nažalost prenapučeni iako se tu napravio znatan pomak da često idu tamo u učionice sa starijim i okorjelim počiniteljima bez obzira što postoje i posebna mjesta u kojima oni izvršavaju kazne naročito kazne zatvora koje se izuzetno izriču i to za najteža kaznena djela. Smatram da je u odredbi, da je trebalo reagirati u odredbi članka 33. jer zaista je tu su sudovi sami pitali i nalazili su se dakle u određenim nejasnoćama kako postupati, kada taj trenutak, dakle jer, bez obzira što je postupak prema mladoj osobi hitne naravi, ipak iziskuje određeno vrijeme, pogotovo kad dođe do žalbenog postupka, kad se radi o starijem maloljetniku, pogotovo onome koji već i navrši 21 godinu kao mlađi punoljetnik, kako postupati u tim slučajevima. Posebna kvaliteta upravo i sudaca, pogotovo i sudaca koji sude kao predsjednika vijeća, a jednako tako i kod sudaca porotnika, dakle mi svi znamo u jedinicama lokalne samouprave koji predlažu te suce porotnike da to uglavnom moraju biti osobe koje su se bavile djecom, njihovim odgojem pa su to u pravilu umirovljeni profesori ili odgojitelji što svakako pridonosi boljem suđenju i boljem odnosu prema maloljetniku. Mi smo dugo imali, u našem zakonodavstvu imamo dakle ne postupak protiv maloljetnika koji se provodi protiv svakog okrivljenika nego prema maloljetniku, čime se želilo upravo istaknuti da nije intencija represija nego uputiti mladog čovjeka da ne čini kaznena djela. Jednako tako posebno i već u onom prvom kontaktu dakle koji ima policija sa takvim maloljetnikom da to budu posebno osposobljeni policijski službenici. Isto tako, mjesto gdje se sudi, pogotovo za maloljetnike je to mjesto njegovog prebivališta, odnosno najbliži sud gdje se nalazi sud za mladež njegovom prebivalištu. Sad ja postavljam dakle koliko je to u interesu da on bude uklopljen u tu zajednicu i da to bude upravo brzo i upravo na tom mjestu. E sad ja vas pitam kolegice i kolege koji ste nama često inputirali mnoge stvari, zamjerajući čak i sudovima koji su postupali u identičnom predmetu na različite načine dok tu na kraju odluku nije donio Vrhovni sud kad govorimo o izručenju. Dakle, o Zakonu o pravosudnoj suradnji jedan od taksativnih razloga je zastara. Vi kažete nema zastare u određenim djelima za to, na to ne treba gledati kod određenog djela. Ja vam napominjem da u Velikoj Britaniji djeca, već dijete od 7 godina, ukoliko čak nekim slučajem može odgovarati za ubojstvo. Kod nas kaznenopravno djeca ispod 14. godine ne mogu, oni nisu maloljetnici nego su djeca dakle…, nisu kaznenopravno odgovorni. Ja vama postavljam pitanje, da imamo slučajno naše dijete koje se zatekne u Velikoj Britaniji i nekom nepažnjom nešto učini i izazove smrtnu posljedicu, ja ovdje vama postavljam pitanje je li se zalažete za to da naši sudovi izruče dijete od 7 godina, a to je ono za što ste se vi zalagali opsjednuti određenim likom. Dakle moramo gledati šire u što se mi upuštamo. Čudite se o čemu ja govorim, ja govorim o zaštiti maloljetnika. Dakle treba malo vidjeti ispred svog dvorišta, malo dalje, a zato treba i poznavati neke stvari.

To je Pravosudna akademija, Državno odvjetništvo i Državno sudbeno vijeće. Onda ćemo raspravljati ugovor između Hrvatske i Velike Britanije o sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, prijedlog zaključka kojim se obvezuje glavni ravnatelj HRT-a da dostavi pisano izvješće o plaćama i na koncu još rasprava objedinjena o uredbama, dvije uredbe koje je Vlada donijela uredbama sa zakonskom snagom. Sutra imamo dosta posla, odradit ćemo mi to sve sutra. Sad se odmorite, vidimo se sutra. Doviđenja.